Í beinu framhaldi verður síðan settur nýr fundur sem hefst á afbrigðum og atkvæðagreiðslum um frumvarp til fjáraukalaga eftir 3. umræðu. Eftir atkvæðagreiðslurnar verður tekið til við að mæla fyrir þingmannamálum og fjármála- og efnahagsráðherra mun síðan mæla fyrir tímabundnum rekstrarstuðningi um eða fljótlega eftir hádegi.

Forseti. Enn einu sinni vöknum við og lesum fréttir af eldgosi í Grindavík. Þriðja gosið á þremur mánuðum er áminning um að Grindvíkingum verður ekki óhætt á heimaslóðum í nánustu framtíð og fólk upplifir mikið öryggisleysi. Í dag geri ég ráð fyrir að samþykkt verði fjáraukalög með framlengingu á leigu- og launastuðningi við Grindvíkinga og fjárheimild til frekari íbúðakaupa á vegum Bríetar. Þá er mikilvægt að afgreiða fljótt rekstrarstuðning við fyrirtæki á svæðinu. Við bíðum enn eftir frumvarpi sem leysir Grindvíkinga úr viðjum verstu óvissunnar sem snýr að uppkaupum á húsnæði sem þarf að vera möguleiki fyrir þá sem það kjósa. Forseti. Allt hefur þetta áhrif á húsnæðismarkað sem var erfiður fyrir. Heilt bæjarfélag leitar nú að varanlegu húsnæði og frá miðju ári 2022 hefur íbúum landsins fjölgað um 1.000 manns á mánuði eða rúmlega 18.000 manns. Í þeim samanburði kann það að hljóma lítið mál að koma 4.000 manns að á tímum hamfara en allt hefur þetta áhrif á jaðrinum. Himinhátt vaxtastig og þrengri lánaskilyrði hafa haldið aftur af þrýstingi á húsnæðisverð hingað til sem hefur þó áfram hækkað. Vandinn hefur ekki horfið og fólkið í Karphúsinu er mjög meðvitað um það, enda hefur húsnæðisverð hækkað um helming á síðustu fjórum árum, á sama tíma og ráðstöfunartekjur hafa aukist um fjórðung. Hópurinn sem við viljum byggja fyrir kemst ekki að en annar hópur er mættur á svæðið, hópurinn sem finnur ekki fyrir vaxtastiginu með sama hætti og flestir, þeir sem ekki skulda og eru fjársterkir. Gögn frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sýna það glögglega að íbúðum í eigu aðila sem eiga fleiri en eina íbúð fjölgaði í fyrra um rúmlega 2.000, sem er mesta fjölgun frá því eftir hrun. Hvernig hyggst hæstv. ráðherra breyta þeirri stöðu sem upp er komin, að fjármálastjórn landsins bitni núna fyrst og fremst á ungu fólki og fjölskyldum sem skulda á meðan eignamiklir einstaklingar fá ekki umrædda hækkun á sig? Telur hún þetta skynsamlega hagstjórn?

og eignast nýtt heimili, a.m.k. til millilangs tíma eða mögulega til mjög langs tíma. Við horfum á það nú í tölum að það hægir sannarlega á fjölgun aðfluttra en höfum horft upp á gríðarlega mikinn vöxt, allt að 1.000 manns á Það segir okkur að verkefnið sem snýr að fjölda þeirra sem eru í Grindavík og þurfa að koma sér fyrir á nýjum stað er viðráðanlegt og að okkar mati hefur það í raun takmörkuð áhrif svona í heildarsamhenginu. Því virðist seðlabankastjóri vera sammála og nefndi það sérstaklega í gær að það væri ekki stórt áhyggjuefni, áhrifin væru takmörkuð, en sannarlega hefðum við áhyggjur af Grindvíkingum. Þegar spurt er um þau sem eru að reyna að komast inn á húsnæðismarkaðinn og horfa upp á vegginn að því að komast þangað inn rísa og hækka og hækka, þá er það auðvitað mjög stórt verkefni sem við hljótum að vilja ná árangri í. Þar er það bara einfaldlega, þannig að það að ná niður verðbólgu og vaxtastigi er langstærsta hagsmunamálið fyrir þennan hóp og okkur öll. En sannarlega er það fyrir tekjulægri hópa og þau sem eru að reyna að komast inn á erfiðan húsnæðismarkað stærra verkefni heldur en fyrir ýmsa aðra hópa. hópa. Ég segi bara aftur: Við verðum að tryggja það að ríkisfjármálin styðji við það markmið. Við verðum að vona að aðilar vinnumarkaðarins semji á þann hátt

Nú horfum við t.d. til Norðurlandanna sem hafa komið upp sterku og skynsamlegu vinnumarkaðsumhverfi sem er byggt einmitt á sterku velferðarkerfi þar sem tilfærslukerfin leika lykilhlutverk í svona stöðu; barnabætur, húsnæðisbætur, félagslegt húsnæði sem er svo fjármagnað með réttlátum hætti. Þannig er aðhaldið tekið út þar sem svigrúm er til staðar í staðinn fyrir flatar vaxtahækkanir. Hæstv. fjármálaráðherra sagði á dögunum, með leyfi: „Það er mikil eftirspurn eftir því að stækka millifærslukerfi og bótakerfi, jafnvel taka þau upp að nýju

myndum sameinast um að gera það sem við getum til að tryggja að það sé raunverulega samanburðarhæft. Við erum auðvitað hér með gríðarlega sterk velferðarkerfi og undanfarin ár hefur hagnaður og aukinn hagvöxtur skilað sér í formi launahækkana. Ég veit ekki hvort fólk myndi vilja fara til baka og sleppa því og styðja frekar við tilfærslukerfin. Það sem ég átti við með mínum orðum er t.d. það að vaxtabótakerfið sem við höfum látið fjara út, (Forseti hringir.) meðvitað og upplýst og markvisst

Þegar hæstv. utanríkisráðherra var inntur svara við því hvort stæði yfir höfuð til af hálfu ráðherra að senda fulltrúa íslenskra stjórnvalda til þess að bjarga íslenskum dvalarleyfishöfum, þar á meðal yfir sjöunda tug barna, af Gaza þar sem hundruð manneskja eru drepin á hverjum degi

Ráðherrann var þar að vísa í að hann líti svo á að kostnaður við móttöku og brottvísun flóttafólks væri orðinn allt of hár og áréttaði þá afstöðu sína að innviðir á Íslandi væru sprungnir vegna komu flóttafólks hingað til lands. Látum þessar fullyrðingar ráðherrans eiga sig í bili. Spurning mín snýr eingöngu að þeirri fullyrðingu ráðherrans að endanleg ákvörðun um hvort koma eigi konum og börnum frá Gaza í faðm fjölskyldu sinnar hér á Íslandi eins og þau eiga rétt til þau eiga rétt til hangi saman við það að formaður Sjálfstæðisflokksins nái fram vilyrðum um breytingar á útlendingalögum og framkvæmd þeirra gagnvart samstarfsfólki sínu í ríkisstjórn. Ég spyr ráðherra, sem segir þessa vinnu langt komna: Hvaða breytingar eru þetta sem hann vill ná fram?

þá stöðu sem komin er upp á Íslandi og lýsir sér í því að ekki bara kostnaður, sem hv. þingmaður vék að, heldur fjöldi þeirra sem leita hælis á Íslandi er kominn langt fram úr því sem á við á Norðurlöndunum almennt. Ein birtingarmynd þess er sú staðreynd að þeir sem nú hafa fengið dvalarleyfi á Íslandi á grundvelli fjölskyldusameiningar og eru enn inni á Gaza eru, ja, við getum sagt a.m.k. 30 sinnum fleiri — það er ekki gott að vera með einhver meðaltöl fyrir Norðurlöndin en við getum borið okkur saman við Norðurlöndin og sagt: Heildarfjöldi þeirra sem Norðurlöndin samanlagt, og þau erum með sendiskrifstofur þarna niður frá á þessu svæði heildarfjöldinn sem hefur verið sóttur þangað á grundvelli dvalarleyfa er u.þ.b. jafn stór og sá hópur sem við höfum nú samþykkt að geti komið til Íslands á grundvelli fjölskyldusameiningar. Þetta er þrátt fyrir að við séum bara lítið brot af þeim mannfjölda sem býr á Norðurlöndunum. Ef við myndum nota þennan samanburð aftur þá gætum við sagt að það væri eðlilegt að við værum ekki með yfir 100 manns sem biðu fjölskyldusameiningar frá Gaza heldur svona tvo til þrjá. Þessi staða, kostnaðurinn, þróunin undanfarin ár, viljaleysi Alþingis til að samþykkja tillögur dómsmálaráðherra sem hefur ítrekað komið hingað til þingsins með tillögur um að bregðast við og samræma íslensku löggjöfina því sem á við í nágrannalöndunum til að koma í veg fyrir að við Íslendingar yrðum undir sérstaklega miklum þrýstingi, allt þetta verður að skoðast í samhengi.

Þá vitum við það. Ráðherra er tilbúinn að bjarga konum og börnum frá aðstæðum sem Alþjóðadómstóllinn hefur lýst áhyggjum af að geti talist þjóðarmorð ef hann fær eitthvað í staðinn. Mannslíf eru í húfi og ráðherrann vill kreista loforð út úr Vinstri grænum og Framsókn um að þau gefi eftir þá litlu mannúð sem eftir situr á þeim bænum eftir sex ára samstarf við Sjálfstæðisflokkinn til að bjarga þeim. Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn. Þetta er ekki boðlegt, virðulegi forseti. Það er ekki boðlegt að ráðherra í ríkisstjórn Íslands sé tilbúin að víla og díla með mannslíf sem pólitíska skiptimynt. Það er skömm að þessu.

þegar við vorum með tillögur hér í þinginu til þess að bregðast við þeirri stöðu sem íslenska hælisleitendakerfið er komið í. Nú í vikunni sáum við tölur frá dómsmálaráðuneytinu þar sem er búið að taka saman hvert við erum komin í kostnaði við að halda þessu kerfi úti. Hv. þingmaður heldur því fram að við sýnum ekki nægilega mannúð. Við tökum ekki tillit til fólks í neyð. Staðreyndin er sú að við Íslendingar höfum samþykkt að fleira fólk komi til Íslands frá þessu svæði ég er nýbúinn að rekja hérna tölurnar um það að þeir sem eiga rétt á fjölskyldusameiningu frá þessu svæði eru jafn margir í okkar tilviki og á við í heildina um öll Norðurlöndin. Við höfum sem framlagsríki til mannúðaraðstoðar í gegnum sett jafn mikið og þeir sem setja allra mest í heiminum ef við skoðum framlag á hvern Íslending. (Forseti hringir.) Það er alrangt að við höfum ekki verið að gera nægilega mikið, að við höfum ekki sýnt mannúð og mildi og tekið tillit til hörmulegra aðstæðna. Þetta er allt saman alrangt. (Forseti hringir.) að við höfum ekki horfst í augu við afleiðingar þess að ganga of langt í þessum málaflokki. Þess vegna eru innviðirnir á Íslandi sprungnir (Forseti hringir.) og við getum ekki haldið áfram að senda út þau skilaboð að við ætlum að gera mest af öllum.

Virðulegur forseti. Ég beini hér fyrirspurn til hæstv. utanríkisráðherra en hann er auðvitað búinn að vera lengi á stól

ræða þær upplýsingar sem komið hafa fram á liðnum dögum um kostnaðinn við þjónustu og meðhöndlun þeirra sem hingað leita eftir alþjóðlegri vernd.

Ráðherrar, sérstaklega ráðherrar Sjálfstæðisflokksins, hafa tekið sér í munn orð eins og að staðan sé stjórnlaus, útgjöldin hömlulaus og þar fram eftir götunum. Mig langar að spyrja hæstv.

svo: Er þetta ekki bara vandamál stjórnarflokkanna? tillögur hingað til þingsins sem hafa verið teknar í gíslingu. Það byggist ekki síst á veikleikunum í þingsköpum Alþingis sem gera fólki eins og því sem situr hérna fyrir Pírata á þingi mjög auðvelt með að lama Alþingi svo vikum skiptir í málþófi. Svo hjálpar auðvitað ekki þegar stjórnarandstöðuflokkarnir geta ekki einu sinni stigið litlu skrefin sem menn á endanum gera málamiðlanir um þannig að þingið sé ekki allt í heild sinni í algjöru uppnámi svo vikum skiptir. Hvorki Samfylkingin né Viðreisn studdi þau takmörkuðu skref sem þó voru samþykkt í fyrra. Þannig að það hjálpar ekki þegar menn vilja ekki taka augljósum staðreyndum hér í þinginu. En ég segi bara fullum fetum: Það er ekki bara í útlendingamálum, það er í hverju málinu á eftir öðru sem veikleikar íslenskra þingskapa koma svo berlega í ljós. Það gerist þannig að menn leggjast bara í margra vikna málþóf. Og auðvitað, af því að við erum alltaf í þessum norræna samanburði, yrði það hvergi liðið annars staðar þar sem við viljum bera okkur saman við þróuð þjóðþing

ekki eingöngu þannig að stjórnarflokkarnir séu ekki í einu og öllu sammála heldur hefur málaflokkurinn verið tekinn í gíslingu hér á Alþingi.

Það er eitt af því sem við höfum verið að ræða í ráðherranefndinni, séríslenska reglan sem kallar á aukinn þrýsting á íslensku landamærin, langt umfram það sem á við annars staðar.

20.000 milljónir, bein útgjöld ríkisins. Hefur verið gerð einhver raunhæf tilraun til að meta afleiddan kostnað af þeim fjölda sem hingað hefur sótt um alþjóðlega vernd? Við heyrum harmakveinin úr ranni sveitarfélaganna. Velferðarkerfin, hvort sem það er menntakerfi, heilbrigðiskerfi, félagslegu kerfin, húsnæðismálin eins og þau eru, þetta setur þrýsting á þau öll. Þannig að mig langar að spyrja: Eftir allan þennan tíma, þessa þróun sem hefur blasað við, hefur verið gerð tilraun til að meta

er svona u.þ.b. sama tala og við í heildina á ári setjum í heilsugæsluna á Íslandi — í heild. 20 milljarðar er svona 50% meira heldur en við í heild sem þjóð setjum í þróunarsamvinnu á ári.

vegna þess að sveitarfélögin eru að benda á að samningar við félagsmálaráðuneytið eru ekki fullfjármagnaðir og taka ekki tillit til alls þess kostnaðar sem sveitarfélögin verða fyrir. Svo eru sum sveitarfélög (Forseti hringir.) eins og Hafnarfjörður að lenda í því að fyrir utan samninginn sem þau hafa gert við stjórnvöld um að taka á móti fólki

Fyrir hvern er efnahagsstöðugleikinn sem alltaf er verið að stefna að? Svo mánuðum skiptir hafa ráðherrar, seðlabankastjóri og fleiri málsmetandi aðilar ítrekað sagt að stærsta hagsmunamál heimilanna sé að ná niður verðbólgu. Þó að verðbólgan sé slæm þá vil ég engu að síður mótmæla þessari framsetningu. Stærsta hagsmunamál heimilanna er húsnæðisöryggi og að hafa í sig og á. Í hinni svokölluðu baráttu Seðlabankans við verðbólguna hafa þúsundir fjölskyldna verið sviptar þessum grunnþörfum. Nú er það svo að 10% verðbólga veldur því að hafi útgjöld þín verið 100.000 kr. á mánuði verða þau 110.000. Hafi þau verið 500.000 kr. verða þau 550.000. Til að bjarga okkur undan kannski 50.000 kr. auknum útgjöldum hafa álögur á heimilin verið auknar um mörg hundruð þúsund í hverjum mánuði með biluðum og óhóflegum vaxtahækkunum. Hvernig í ósköpunum gengur þannig hagfræði upp? Að auki er það staðreynd að glórulausar vaxtahækkanir Seðlabankans hafa snúist upp í andhverfu sína. Verðbólgan væri komin niður í 5% ef ekki væri fyrir áhrif hárra vaxta og húsnæðislið vísitölunnar. Skuldir fyrirtækja hafa aukist og afborganir þeirra þyngst vegna þessara háu vaxta þannig að þau hækka að sjálfsögðu vöruverð sem aftur eykur verðbólguna. Þessi svokallaða hagfræði er augljóslega að gera illt verra. Heimilin sem allt þetta bitnar á og eru þolendur þessa ofbeldis Seðlabankans og stjórnvalda eru komin að þolmörkum, ef ekki yfir þau. Það hlýtur að vera fyrsta markmið læknis að gera sjúklinginn ekki veikari. Með aðgerðum sínum hefur Seðlabankinn gert illt verra. Hann er að kæfa þúsundir heimila með fullri blessun ríkisstjórnarinnar. Mörg þeirra munu seint eða aldrei fyllilega ná sér eftir þær grimmilegu aðgerðir sem Seðlabankinn hefur beitt gegn þeim og hagsmunum þeirra. Á sama tíma er hins vegar partí hjá fjármálafyrirtækjunum og fleiri stórfyrirtækjum sem sýna hagnaðartölur sem áður hafa ekki sést. Ég spyr því aftur: Fyrir hvern er stöðugleikinn sem alltaf er verið að tala um? Hvað er unnið með verðstöðugleika sem kæfir þúsundir heimila? Er fjármálaráðherra tilbúinn til að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni strax áður en hann veldur meiri skaða? Eða er enn og aftur verið að fórna heimilunum, velsæld og draumum þúsunda fyrir hagsmuni fjármálafyrirtækja? Snýst þetta eftir allt saman bara um efnahagslegan stöðugleika og velferð þeirra?

getu fólks til þess að bæði eiga og reka húsnæði og eiga í sig og á. Ég er sammála því. Það er kannski eitthvað sem við við mættum vera duglegri að tengja við þegar við erum að tala um stórar tölur og prósentur, verðbólgu og vaxtastig, ríkisfjármál og afgang og annað slíkt: Af hverju erum við yfirhöfuð að hafa skoðun á því? Af hverju hefur maður sýn á það hvernig þeir hlutir eiga að vera? Það er auðvitað ekki fyrir ríkissjóð sem slíkan heldur fyrir samhengi hlutanna og einmitt á endanum hvernig okkur gengur sem samfélagi að gera fólki kleift að eiga í sig og á og geta komið sér þaki yfir höfuðið og staðið þar vörð um sig og sína fjölskyldu. Þess vegna viljum

Þannig að ég leyfi mér að halda því fram að við hv. þingmaður séum sammála um þetta. Varðandi húsnæðislið vísitölu þá hefur Hagstofan þegar kynnt að sú breyting eigi að raungerast á vormánuðum og ég er ánægð með það.

Nú er það staðreynd að verðbólgan hefur lækkað um 3,5 prósentustig eða um 33,4% á einu ári. Samt talar seðlabankastjóri eins og vextir verða ekki lækkaðir á þessu ári.

aðgerðirnar, vaxtahækkanirnar, koma verst niður á þeim sem verst standa og minnst eiga, bæði þeim sem skulda mikið í húsnæði sínu en ekki síður þeim sem eru í leiguhúsnæði vegna þess að allar vaxtahækkanir, allar hækkanir í húsnæðiskerfinu, fara beint inn í leiguverðið, allar. Þannig að þetta bara gengur ekki upp. Það verður að fara í einhverjar aðgerðir (Forseti hringir.) sem koma bæði jafnar niður og kannski meira niður á þeim sem meira hafa og

aðrar ákvarðanir eru teknar í sjálfstæðum seðlabanka — eins og það hvernig aðilar á vinnumarkaði semja sín í milli, eins og það hvernig ríkisfjármálin birtast, bæði aðkoma okkar að þeim samningum og sömuleiðis fjármálaáætlun sem kemur hingað inn í þingið

ósammála um leiðirnar. Ég held samt að við ættum að einblína á það að við erum algerlega sammála um meginmarkmiðið og til hvers er að vinna og hverjir munu njóta góðs (Forseti hringir.) af því fyrst og fremst, sem eru þau sem lakast standa í samfélaginu, að okkur takist þetta verkefni og við getum það.

Þetta eru um 100 einstaklingar, allt að 100 einstaklingar á ári ef miðað er við þær tölur sem hægt er að vinna upp úr gagnagrunni SÁÁ, sem falla úr þessum sjúkdómi á hverju einasta ári. einasta ári. Það deyja fleiri úr þessum sjúkdómi heldur en öllum samgönguslysum á Íslandi og það deyja fleiri úr þessum sjúkdómi heldur en flestum öðrum illvígum sjúkdómum Hér er ég ekki byrjaður að tala um allt tjónið, þjáninguna, sorgina, eymdina sem leggst yfir heilu fjölskyldurnar, heilu stórfjölskyldurnar, ég er ekki að tala um allt fjárhagstjónið sem bæði fjölskyldur, fyrirtæki, sveitarfélög og ríkið verða fyrir með beinum og óbeinum hætti vegna þessa. Við getum auðvitað bæði sett þetta í samhengi við peninga og andlega líðan og við hljótum að þurfa að skoða báða þætti þegar við erum í einhvers konar viðbragði við þessum sjúkdómi. En vandamálið er að að þrátt fyrir að við séum öll full af góðum vilja, því að það skynja ég svo sannarlega sterkt, þá gerist lítið. Það er ekki í gildi stefna. Við erum ekki að vinna samkvæmt neinni stefnu eða plani þegar kemur að þessum illvíga vágesti í samfélaginu og það er miður. Sú áætlun sem unnið var eftir rann út árið 2020 og síðan höfum við verið að gera þetta svona tilviljanakennt í fjárlögum hvers árs, bæta við peningum hér eða kroppa einhverja peninga þar. Það vantar áætlun og það vantar stefnu og það vantar plan. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra: Gerir fólk í ráðuneytinu sér ekki alveg grein fyrir því að með því að leggja meiri fjármuni og ná árangri á þessu sviði (Forseti hringir.) getum við sparað ógrynni fjármuna ríki, sveitarfélögum, fyrirtækjum — allt vinnutapið, öll bótakerfin, annað álag á heilbrigðiskerfið? (Forseti hringir.) Má ekki vænta þess að ríkisstjórnin fari að vinna fyrir þennan hóp?

fjölgun einstaklinga sem eru á þessum stað og hver kostnaðurinn er fyrir samfélagið allt, bæði beinn kostnaður og annar samfélagslegur kostnaður. Við þurfum að horfa á það með raunsæjum hætti og ég held að það væri líka gagnlegt að við tækjum umræðuna frá ýmsum sjónarhornum og líka þeim sem eru óþægileg. sem eru óþægileg. Ég er sammála hv. þingmanni um að við þurfum að vera með heildstæða stefnu og við þurfum heildstæða nálgun og það kallar á mikið samstarf á milli ráðuneyta, stofnana sveitarfélaga, allt þetta, sem við sem kerfi eigum bara óþolandi erfitt stundum með. En það er auðvitað mikil áhersla á þetta atriði inni í kerfinu

Hver eru viðhorf okkar? Hvernig er regluverkið okkar? Getum við gert betur í skaðaminnkun? Svarið mitt við því er já, við getum sannarlega gert það. Er það tilfinningaþrungin umræða að taka? Mér finnst það oft vera þannig og ég hef alveg skilning á því. En hvernig gengur okkur sem samfélagi og sem löggjafarvaldi að tala um þau mál út frá alls konar óþægilegri hliðum þess, eins og þeirri að við myndum helst vilja að enginn þyrfti að glíma við það en við gerum það samt?

öll að taka höndum saman. Ég fagna nú því sem hæstv. ráðherra er að tala um, til að mynda skaðaminnkun. Það er nefnilega hægt að gera ansi margt, bæði í skaðaminnkun, það er hægt að vinna betur í því að taka á móti fólki í bráðum vanda þannig að það fái aðstoð strax, þurfi ekki að bíða lengi eftir meðferðarplássi, við skulum ekki gleyma því að tala um forvarnir. En það sem kannski liggur mest á núna er auðvitað að fjölga meðferðarrýmum því að vandinn er þannig að fólk er ekki alltaf tilbúið, eins einkennilega og það hljómar, til að þiggja hjálp þannig að við verðum að geta mætt fólkinu þegar það vill það. Heimildin var til að mynda að fjalla um Mark Gunnar Roberts sem lést í desember eftir að hafa verið í fangelsinu á Hólmsheiði. Móðir hans segir: „Fangelsin grípa þá fyrr en geðdeildin.

ég tala um skýra forgangsröðun og að við ættum að einfalda efnahagsreikning ríkisins og að við ættum að losa okkur undan rekstri á eignum sem ríkið þarf ekki að sjá um þá er það undirliggjandi markmið að við séum betur í stakk búin til að forgangsraða í þágu þess sem ríkið á að tryggja að sé gert. Það er til að mynda þetta verkefni. Og þetta segi ég þá þannig að það snúist ekki eingöngu um að ríkið geri það heldur að tryggt sé að því sé sinnt, vegna þess að við finnum líka þennan gríðarlega mikla vilja og metnað og skapandi nálgun einstaklinga þarna úti, alls konar úrræði sem við eigum líka að vera óhrædd við að hleypa að til að geta þjónustað þá einstaklinga sem á því þurfa að halda. Og hvað segir það okkur að það sé upplifun aðstandenda að fangelsin grípi fyrr heldur en önnur úrræði? Það er hluti af því